Konačni prijedlog zakona o provedbi Uredbe br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 680.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

uvaženi kolegice i kolege. Pred nama se opet nalazi prijedlog zakona pod oznakom PZE koji označava usklađivanje zakonodavstva Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. Predmetna Uredba Europske unije broj 606 od 2013. Europskog parlamenta i Vijeća od 12.6.2013. godine o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima kao akt Europske unije izravno se primjenjuje na području svih država članica, a u svrhu njene pravilne primjene ovim prijedlogom zakona definiraju se tijela i postupci koji provode zaštitne mjere prema određenim pojedinim člancima uredbi. Stoga prijedlogom zakona ova uredba sadržajno ima uzajamno priznanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima kojima je izrečena zabrana i uređenje ulaska u mjesto gdje zaštićena osoba ima boravište, radi ili koje redovno posjećuje ili se na njemu zadržava. Zabrana i uređenje odnosa kontakata bilo kojeg oblika sa zaštićenom osobom uključujući putem telefona, elektronički ili obične pošte, telefaksa i drugih sredstava. Zabrana i uređenje i približavanje zaštićenoj osobi na udaljenosti manjoj od dozvoljene. Ono što je važno još naglasiti za ovaj prijedlog zakona jeste da su policijske uprave prema mjestu prebivališta nadležne za provedbu izvršenja zaštitnih mjera iz područja primjene ovih uredbi. Međutim, kada se radi o potrebi za provedbom zaštitnih mjera koje sam već naveo nadležan je Prekršajni sud koji odlučuje rješenjem u roku od tri dana od primitka pisane obavijesti i isprave o zaštitnoj mjeri. Stoga kako se kroz ovaj prijedlog zakona ova uredba samo implementira u naše pravno zakonodavstvo klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati ovaj prijedlog zakona. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno. Sutra nastavljamo sa Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Želim vam ugodan nastavak večeri do sutra.